Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 673. Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu je proveo odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili. S nama je zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artuković Kunšt. Izvolite uvodno zamjenice. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe zastupnici i gospodo zastupnici. Vlada predlaže usvojiti Zakon o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Velikog Vojvodstva Luxembourga o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, a ovo je jedan od ugovora kojim se na bilateralnoj razini ostvaruje informacijska sigurnost i primjena pojedinih mjera i standarda u razmjeni podataka između RH i drugih država konkretno Velikog Vojvodstva Luxeboruga. Ovim zakonom se potvrđuje ugovor koji smo zaključili 13.ožujka 2014.godine kako bi njegove odredbe u smislu članka 141. Ustava RH postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Ugovorom se Ugovorom se uspostavlja pravni okvir za osiguranje zaštite klasificiranih podataka što zajednički nastaju ili se razmjenjuje između ugovornih stranaka, određuju se nadležna tijela za provedbu ugovora, utvrđuju se istoznačni pojmovi stupnjevi tajnosti, određuje se postupanje sa klasificiranim podacima, propisane su mjere u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, mehanizmi prijenosa tih podataka. Sadržane su i posebne odredbe o klasificiranim ugovorima, utvrđuje se način ostvarivanja posjeta i sastanaka stručnjaka na ovu temu, postupanje u slučaju povrede sigurnosti i pitanje realizacije troškova nastalih u provedbi ugovora. S obzirom na prirodu potvrđivanja međunarodnih ugovora i činjenicu da država time formalno izražava spremnost da bude vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorom, a u ovaj fazi postupka izmjene ugovora više nisu moguće, predlaže se prihvatiti ovaj zakon po hitnom postupku objedinjavajući prvo i drugo čitanje, te zaključno za provedbu ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u državnom proračunu RH. Hvala Milorad (HNS)** Hvala i vama zamjenice. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Jasen Mesić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, poštovana gospođo zamjenice. Prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Velikog Vojvodstva Luxembourga o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, s Konačnim prijedlogom zakona. Vidjeli smo i viđali smo već ovakve prijedloge zakona ovdje u Hrvatskom saboru, praktički se tu radi o minimalnim izmjenama, jasna je ustavna osnova za donošenje zakona, jasna je i ocjena stanja i cilj koji se donošenjem zakona želi postići, jasna su i osnovna pitanja koja se predlažu urediti zakonom. Nadam se da je jasna i ocjena sredstava potrebnih za provođenje zakona, mada nam se vrlo često dešava u ovom Hrvatskom saboru da to i nije posebno razvidno i da često puta tu upadamo u sivu da ne kažemo crnu zonu. Nas u Klubu HDZ-a je sasvim sigurno da problema klasificiranim podacima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Velikog Vojvodstva od Luxemburga neće biti. Međutim, kada vidite ovakav naslov odmah se sjetite naše domaće situacije i mogućnosti pronalaženja pojedinih tajnih i klasificiranih podataka u tiskanim medijima u elektronskim medijima i Lijepo je kada evo u Hrvatskom saboru dobivamo na ratifikaciju Zakon o potvrđivanju Ugovora između naše Vlade i vlade neke druge zemlje, ovim slučajem Luxemburga. A istovremeno smo svjedoci gotovo svakodnevno da u medijima možemo pronaći klasificirane podatke sa određenim stupnjem tajnosti, informacije, obavijesti, izjave koje još nisu stigle ni adresu kamo su trebale biti upućene. Naravno da je malo pa i bizarno u neku ruku da imamo ovakve zakone u međunarodnoj izmjeni a u domaćoj situaciji nismo u stanju stanju iskontrolirati da se takve stvari ne dešavaju, da predsjednik Vlade ne koristi i te podatke kao dio medijske strategije, da ga za to optužuju njegovi vlastiti bivši ministri iz Vlade, da iznosi pojedine podatke vezane na dnevno političkoj bazi koji bi trebali biti klasificirani. I u tom smislu nas to ispunjava određenom zabrinutošću. Takvi podaci ne bi ni u domaćem pravnom i životnom prostoru trebali biti dio medijske strategije, bilo koga a ponajmanje medijski, vladinih ili bilo kojih drugih dužnosnika. U tom smislu naravno je bitno ovo reći prilikom ovog Potvrđivanja prijedloga Zakona za Potvrđivanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Velikog Vojvodstva od Luxemburga bez obzira što to možda i nema direktne veze ali ima itekako veze u zaštiti klasificiranih podataka koje ne sumnjamo da ćemo u međusobnoj transmisiji sa Velikim Vojvodstvom Luxemburg uspjeti to osigurati, puno nas više brine njihovo pitanje vezano u našim domaćim okvirima. Milorad (HNS)** Hvala. Uspjeli ste pola rasprave, nešto manje od pola rasprave posvetiti zakonu. Imamo jednu repliku, Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepa, ja ću isto nastojati ovaj zakon prebaciti na domaće vode. Kolega Mesić mene zanima je li vama jasno kakva je razlika između toga kada netko kaže 0 i 10 a radi se navodno nekakvim tajnim podacima? Je li vidite tu nekakvu razliku? Ili možda neko misli da je nula ili zero, kako se kaže nije broj a 10 je broj. Da li takvim tumačenjem i razmišljanjem ćemo se sutra odnositi prema Luxemburgu i poštivanje ovoga zakona i zar mislite da nam to može proći u Europi? Odgovor, kolega Mesić, izvolite. **Mesić, Jasen (HDZ)** Uvaženi kolega Šuker, vi ste pozorno pratili moje izlaganje, ja sam čitavo vrijeme naravno govorio o ovom zakonu, meni je žao što možda neki nisu pozorno pratili. Dakle, razlika između 0 i 10 je što je kod 10 jedinica ispred I naravno da se ni kod ovakvih jednostavnih binarnih stvari 1010101 itekako u europskim okvirima mora pridržavati apsolutno onoga što je potpisano. Jer ako se sjetite, mi smo imali u ovom Hrvatskom saboru i drugih stvari kojih smo se u okvirima Europske unije obvezali, sjetite se samo pojedinih zakona o suradnji vezano uz izručenje itd., mi kada se toga nismo pridržavali smo gubili gubili kredibilitet, nažalost kao Republika gubili kredibilitet. Ne pojedinci koji su za to odgovorni nego kao Republika gubili kredibilitet. I zato je jako bitno da ovo što ste i vi rekli bude dosljedno primijenjeno. Što se tiče zakona kao što sam i rekao u raspravi, zakon je možemo reći zanatski dobro priređen na temelju onoga što smo već imali prilike vidjeti u ovom Hrvatskom saboru. Naravno da pitanje pojedinačnih odgovornosti što ste vi dotaknuli i u svojoj replici a i što sam i ja rekao decidirano govoreći čitavo vrijeme o ovom zakonu je bitno kako bi iz ovakvih zakona imali adekvatne posljedice u društvu a koje nažalost nisu stalno prisutne. Eto. Hvala. Kolega Mesiću jedno pojašnjenje dugujemo. 4 minute vaše rasprave, 2 minute i 20 i nešto sekundi niste raspravljali o tekstu zakona. To je bila moja primjedba, iskoristili ste priliku, naravno što je uvijek legitimno. Izvolite, povreda Poslovnika.

Milorad (HNS)** Ovime zaključujemo raspravu. Glasovati ćemo naknadno. Zahvaljujem se zamjenici ministra. Sada ćemo napraviti stanku, nastavljamo u 15 sati i 15 minuta sa točkom 15. Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti za 2013. godinu.